Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.Poštovani predstavnici predlagača, poštovani narodni poslanici, sudstvo je jedan od tri ključna stuba stuba celog jednog društva ili države u zakonodavnu, izvršnu vlast. Sudstvo mora imati onu ulogu koja treba da drži društvo u onom smislu u kome je ono sigurno da će pravda i rad po zakonima i poštovanju Ustava biti ključni temelj razvitka tog društva. Naravno i zato smo ovde kao poslanici Stranke pravde i pomirenja i svi ostali narodni poslanici mnogo puta govorili o o izborima sudija, tužilaca itd. ne slažući se svakog puta sa predlozima, neke i podržavajući. Isto tako smo uvek tražili i zahtevali da se u mešovitim sredinama ispoštuje Ustav, da oni koji se predlažu na tužilačke i sudske pozicije budu predloženi u skladu sa onim što znači reciprocitet pripadnosti stanovništva tog mesta.Danas, takođe imamo jedan od tih predloga, čini mi se za sud u Novom Pazaru, za javno tužioca. Važno je da imamo uvek na umu da u tim mešovitim sredinama, pored referentnosti, pored sudske čestitosti, tužilačke čestitosti, moramo i nacionalnu pripadnost građana tog grada kako bi svi imalo ono što ime je Ustavom i zakonima zagarantovano, tj. da budu jednako predstavljeni u svim delovima državnih organa, a i u sudstvu, naravno, kao jednom od stubova, kao što rekoh, celokupnog ovog sistema.Mnogo puta smo govorili o tome da sudstvo mora biti nezavisno, da bude oslobođeno uticaja delova kriminalnog sistema, delova policije i tužilaštva. Nismo to imali uvek na prostoru Sandžaka. To je nešto o čemu smo govorili i o čemu ćemo konstantno govoriti u narednom periodu sudstvo, da se tužilaštvo očisti od onih koji nisu dobronamerni ni prema svojoj profesiji i koji ne rad u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Zahvaljujem.

predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, koleginice i kolege narodni poslanici.Ovo je poslednji put da narodni poslanici biraju sudije u parlamentu. Na osnovu Zakona o referendumu, a u skladu sa članom 203. Ustava Republike Srbije održan je referendum na kojem su se građani izjasnili pozitivno o promena Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe.Međutim, ono što je referendum takođe pokazao jeste da građani nisu baš bili svesni o tome koliko su ove promene značajne i da li su neophodne. Upravo je to odgovornost onih aktera političkog života koji su iskoristili referendum za nekakav vid političke borbe protiv vlasti, uz veliku dozu ostrašćenosti i politikanstva. Naročito smatram neodgovornim one koji su pozivali na bojkot referenduma, jer upravo je referendum najvažniji instrument neposredne demokratije.Narod treba da bude najvažniji činilac društvenopolitičkog života koji će svojim odlukama uticati na njegovo oblikovanje. Naravno, da referendum nije čarobni štapić koji će samo jednim dodirom da reši sve nagomilane probleme, ali je svakako značajan korak na putu približavanja EU i evropskim vrednostima.Građani nisu dužni da budu upoznati sa načinom funkcionisanja pravosudnog sistema, ali je važno da se osećaju bezbedno, zaštićeno i jednako pred zakonom. Sudija ne sme da bude političi protivnik, niti njihov izbor treba da bude političkog opredeljenje. Od vladavini prava zavisi kako funkcioniše naša zajednica. Ona je bitna i u našim međusobnim odnosima, jer jedni prema drugima imamo obaveze. Upravo uloga sudije je da štiti svakoga od samovolje pojedinca, kada god krši prava.Svi građani Republike Srbije moraju da se osećaju bezbedno i zaštićeno bez obzira na versku, seksualnu, političku opredeljenost. Time se šalje poruka da nema povlašćenih i da je zakon jednak za sve. Ovo su prioriteti koji nisu smeli da budu upitni ni pre referenduma, a svakako ni posle, niti pitanje načina izbora sudija treba dovoditi u vezu sa suštinom pravne države demokratskih načela.Kao što sam već rekla na samom početku. Ovo je poslednji put da Narodna skupština imenuje sudije i tužioce, pa bih još jednom podsetila na prvi član važećeg Zakona o sudijama. U njemu stoji da je sudija nezavisan u donošenju odluka u postupanju, da sudija sudi i presuđuje na osnovu Ustava i zakona i da je dužan da u svakoj prilici održi poverenje u svoju nezavisnost i nepristrasnost. Zahvaljujem.

iz Jedinstvene Srbije podržavamo izbor najboljih kandidata koje ste vi ovde danas predložili. Ovo je i kako su kolege pre mene rekle poslednji put da ih biramo na ovakav način. Nama nije žao, nema tu sete, svi se borimo za vašu nezavisnost, to su demokratske tekovine. Stranka kojoj ja pripadam Jedinstvena Srbija je državotvorna stranka i svakako ćemo da nastavimo da se borimo ovakvim pravcem kako smo se i do sada borili.U kampanji koju vode pojedinci iz opozicionih stranaka imali smo situaciju u kojoj su u više navrata svojim lažima nanosili direktnu štetu stranci kojoj pripadam i predsedniku moje stranke. Imali smo priliku da vidimo kako se iznose te laži i time se narušava i ugled predsednika i ugled stranke kojoj pripadam.Ovde nije trpeo samo Dragan Marković Palma, ovde je, morate to da razume kao ljudi, sada vam se pre svega obraćam kao čovek čoveku, ne obraćam vam se kao predstavnicima preozbiljnih institucija koje danas sede prekoputa nas. Naneta je velika šteta i narušen je ugled i čoveku i njegovoj porodici i svima nama koji podržavamo Dragana Markovića Palmu.Javna Palmu.Javna funkcija po prirodi stvari jeste takva da smo svi mi koji se takvim funkcijama bavimo, se uvek nalazimo nekako na tapetu, da smo lako dostupni javnosti i to je sasvim normalno. Ne kod nas, nego svuda u svetu, ali kada se čini nepravda lažima, kakva je u ovom slučaju činjena Draganu Markoviću Palmi, ja vas sada molim da se potrudite sa pozicija na kojima se nalazite da se nešto uradi i da se spreči to što se dešava nama, ali i da se ne dozvoli u budućnosti da se bilo kome desi slična situacija.Znate,

pokretanja te afere mi smo dobar deo vremena morali da trošimo i da objašnjavamo šta je u stvari prava istina, da je zakon na našoj strani i da su to laži.Sigurno da bi još veći doprinos i učinak zakonima bio, kada je u pitanju JS, da nije bilo takvih afera. Mi znamo da to rade da bi se dobili jeftini politički poeni, to nije ni prvi, ni poslednji put, ali morate da shvatite da njihovo takvo delovanje veliki broj mladih ljudi i ne samo mladih ljudi, svih onih ljudi koji imaju želju da se uključe u politiku, okreće na neku drugu stranu.Danas

kojoj političkoj partiji može da da svoje poverenje ili da tu traži mogućnost da pokaže svoje dobre ideje i nametne neku svoju politiku.Znači, ono što se dešava, možda nemate neki mehanizam, ali ako uzmemo činjenicu da se godinu i po dana čekalo na prvo ročište, a da se na tom ročištu ne pojavljuju oni koji i dan danas nanose takvu medijsku štetu svojim lažima, lično mislim da nešto možete da uradite.Ako sudije ili tužioci nemaju mogućnost preko tih svojih, da tako nazovem, instrumenata, da spreče ovakve stvari, možemo da se obratimo za pomoć lekarima, psiholozima, psihijatrima, jer nije normalno da u kontinuitetu godinu i po dana neko iznosi laži i da za to ne trpi apsolutno nikakvu posledicu.Mislim da je vreme da se i prevaranti, upotrebljavam sada možda neke ružne termine za dom u kome se nalazim, ali verujte mi, oni nisu daleko od istine, znači, ni prevaranti, ni secikese, ni lopovi, ni ljudi koji ne govore istinu, moraju da počnu da odgovaraju za svoje postupke. Mi postajemo neozbiljni kao država i kao institucija ukoliko nemamo mogućnosti da tome stanemo na put.Postoje izbori, 3. aprila su izbori, svi imaju pravo da se kandiduju na ovim izborima. Menjani su izborni uslovi, svima se izlazilo u susret da se naprave različite olakšice, da se smanji cenzus ili šta god je trebalo da se uradi i svako ima mogućnost da se kandiduje 3. aprila. Građani će da glasaju onako kako misle da je najbolje. Glasaće onako kako su glasali i do sada.Mi

Kovač.Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, uvaženi građani Republike Srbije, ovo je jedna od poslednjih sednica u ovom sazivu Narodne skupštine, ne računajući današnju posebnu sednicu na kojoj ćemo potvrditi ustavne promene koje se odnose upravo na pravosuđe, tako da sudije i zamenici tužioca koji se danas biraju imaju tu čast da su poslednji koje bira Narodna skupština Republike Srbije i koji će položiti zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine.Ustavne promene, o tome smo često i dugo govorili, omogućavaju veću samostalnost sudske vlasti i to jeste bio cilj i ideja, kao jedne od tri grane vlasti u smislu pre svega načina izbora nosilaca pravosudnih funkcija, ali treba imati u vidu da ta činjenica podrazumeva još veću odgovornost pravosuđa, odnosno sudija i tužilaca, za očuvanje pravnog poretka, za zaštitu zakonitosti i obezbeđenje prava građana u postupcima pred pravosudnim organima. To znači i pravično suđenje, to znači i borbu sa kriminalom, to znači odgovornost za stanje u celokupnom pravosuđu.Još jednom ću odavde, osim što ću reći da će poslanička grupa SPS podržati predloge sa kojima ste danas došli, ja vas molim da pre svega kao odgovorni ljudi, a nesumnjivo to jeste, ozbiljno shvatite ulogu koju vam je Narodna skupština prepustila.Mi smo jedini saziv, čini mi se, u istoriji, a gotovo da mogu da tvrdim da i u budućnosti ne bi bilo takvog koji bi bio spreman da se odrekne svojih ovlašćenja u korist najpre građana Srbije, što za sve vas koji ste predstavnici ovih grana vlasti znači da morate biti duplo odgovorniji, profesionalniji i najmanje sujetni kada budete birali svoje kolege na pozicijama od kojih zavisi kvalitet života naših građanki i građana.To je zadatak svih nas zajedno koji smo nosioci vlasti po Ustavu i ja nemam nikakvu dilemu da će to tako i biti. Koliko god su ove ustavne promene bile kritikovane, u dobroj meri jedan procenat ljudi ih nije razumeo, a ja se iskreno nadam i čvrsto verujem da će praksa pokazati koliko smo bili u pravu kada smo tako nesebično, potpuno svesni svoje odgovornosti, prepustili svoje pravo ljudima koji su školovani da se time bave.Ja ću danas iskoristiti priliku da se malo osvrnem i na rad ovog parlamenta, sasvim svesno i motivisana svim onim što smo kao narodni poslanici u proteklom periodu o sebi mogli da čujemo, da vidimo, da pročitamo, ne zato što imam potrebu da bilo koga od nas odbranim ili amnestiram, nego zbog toga što želim da kažem, pre svega da počnem sa konstatacijom da smo u ovom mandatu imali pre svega jedan dinamičan rad, koji podrazumeva usvajanje i, reći ću vam cifru, preko 200 zakona i drugih akata.Naš se rad u ovom mandatu zaista nije svodio samo na sednice odbora i parlamenta, već i na druge aktivnosti. Tu pre svega mislim na aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim institucijama, na aktivnosti političkih grupa prijateljstva koje su jako važne, na rad Ženske parlamentarne mreže, na aktivnosti GOPAK-a i svih drugih oblika saradnje.Ovaj saziv parlamenta imao je nekoliko važnih aktivnosti i ostaće zapamćen po izuzetno važnim aktima. Najpre su to sprovedene ustavne promene i o tome sam već govorila. Ali, ono što takođe treba posebno istaći, jeste ogroman doprinos predsednika Narodne skupštine, gospodina Ivice Dačića, ugledu i ulozi parlamenta, i to u dva značajna segmenta. Jedno je parlamentarna diplomatija, kojoj je predsednik Dačić pre svega svojim iskustvom dao jednu posebnu vrednost, koristeći svoja diplomatska znanja, svoja iskustva, međunarodne kontakte koje je gradio i ostvario još kao ministar spoljnih poslova. Gotovo da nije bilo stranog diplomate, od ambasadora pa do visokih državnika mnogih država, koje predsednik Narodne skupštine nije primio i sa njima razgovarao, pokazavši da su parlamentarna diplomatija i tzv. meka diplomatija danas značajno diplomatsko sredstvo, od ogromnog uticaja na unapređenje međunarodnog ugleda Srbije, posebno u borbi za očuvanje državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje, kao najosetljivijeg pitanja kojim smo se bavili.Jasno rečeno, to je borba za zaštitu pre svega naših nacionalnih i državnih interesa na KiM, to je kontinuitet naše državne politike, ali i politike SPS koja je bila deo vladajuće većine. Predsednik Dačić je na najbolji mogući način to sprovodio i na ovoj državnoj funkciji.Drugi značajan segment parlamentarnih aktivnosti jeste međustranački dijalog i mi danas imamo tačku dnevnog reda - Izbor nove Republičke izborne komisije, ustupak koji je napravljen, izborni zakoni koji su doneti, koji su proizašli pre svega iz tog dijaloga. Pokazali smo da dijalog nema alternativu, da uprkos političkim razlikama mora da se razgovara iz tog dogovora učinili ne male ustupke kao vladajuća većina. To je još jedan od uspeha ovog saziva parlamenta, što zaista nismo primarno vodili računa o svojim interesima. promene izbornih zakona, onda će svako ko ima nameru da korektno to komentariše reći da su najoštećenije upravo predstavnici partija i stranaka koje čine vladajuću većinu.Mi pružili ruku, omogućili uslove koji su se tražili. Jedan ozbiljan procenat zahteva je bio potpuno nerealan ali smo ih sveli na realnu meru, napravili ustupke. Jedino što nismo uspeli da uradimo i što nije do nas, to je da građani daju poverenje svima onima koji će dobiti šansu da se po povoljnim uslovima definitivno kandiduju i kandiduju svoje predstavnike za parlament Republike Srbije.Da biste dobili poverenje građana, ja sam o tome govorila i pre par dana, morate im objasniti šta je ono što ćete uraditi za sve njih. Narodni poslanici su, ne samo u nazivu nego i u praksi, predstavnici naroda i morali bi to biti. Svaka ona lista koja bude formirana na način da će kandidovati ljude koji razumeju probleme svoje sredine iz koje dolaze, probleme svog okruženja, ne deleći ljude na to ko kome ideološki pripada, ubeđena sam, u Srbiji će dobiti najveće poverenje.Nije zabranjeno brutalno kritikovati sve one koji ne misle isto kao vi, nije zabranjeno koristiti se najprljavijim metodama u političkoj borbi, ali je nemoralno. Mi imamo pravo da opomenemo na nemoral, jer je ovaj saziv takođe saziv, jedini i prvi, koji je doneo Kodeks o ponašanju narodnih poslanika. Nisam sigurna da bi neki drugi to uradili.Ako nam budu spočitali da smo to morali - ne, nismo. U ovoj sali u ovom mandatu je sedeo ne mali broj ljudi koji je imao čast i privilegiju da i u prošlom sazivu bude poslanik. Sećamo se mi raznih performansa koji su trajno probali da uruše pre svega integritet jedne ovakve institucije. Bio je ozbiljan posao vratiti poverenje građana u instituciju Narodne skupštine Republike Srbije i u narodne poslanike pojedinačno, jer smo, nažalost, često bili svedeni na to da nas tumače kroz pojedince.Niko od nas ovde nije isti, niko od nas ovde nije sličan. Svi mi imamo i svoje ideje i svoje mane i svoje vrline i odgovorni smo za ono što smo uradili, ili možda još više za ono što nismo. Jer, onaj ko radi, taj ima pravo i da pogreši. Onaj ko ne radi, on nema pravo ni da govori.Dakle, poštovani građani Srbije, parlament Republike Srbije u ovom sazivu je proglašavan i za jednostranački i za parlament koji isto misli, da vlada jednoumlje. Ne, ovo je parlament koji je ukazao poverenje Vladi Republike Srbije koja je došla sa, kako sam u startu rekla, preko 200 zakona i akata o kojima smo razgovarali i razgovarali smo. Nismo mi te akte usvajali samo klimajući glavom.Ako se neko bude bavio statistikom, shvatiće da svako ko je ozbiljno želeo da bude narodni poslanik probao je da doprinese na način na koji je to moguće, a to je u diskusijama na odborima, u plenarnoj sali, podnošenjem amandmana, razgovorima u predfazi kada su zakoni u pitanju. Tako smo i došli, preko radnih grupa, do Ministarstva za društveni dijalog sa kojim smo imali na bezbroj tema okrugle stolove. Zašto? Da bismo pre svega uspeli, i apsolutno sam ponosna na to, da donesemo jedan od zakona koji se takođe dugo čekao, a to je Zakon o rodnoj ravnopravnosti, čini mi se možda najvažniji za ovaj saziv.Druga saziv.Druga stvar koja je jako važna je da je posle 10 godina pre par dana usvojen i Zakon o socijalnom preduzetništvu. Dakle, ovaj parlament se bavio pitanjima koja su od važnosti za svakog građanina i građanku Srbije. Ja želim da verujem, i sigurna sam zapravo, da će građani Srbije kojima ne fali ni mudrosti ni intelekta umeti da izaberu i 3. aprila, za kada su najavljeni parlamentarni, predsednički, ali i lokalni izbori u određenim sredinama.Najgore će od svega biti ako motiv za izlazak na izbore bude bio inat, jer iz toga izađu loša rešenja. Dakle, molim građane Srbije da kada budu razmišljali o tome ko će činiti budući saziv budu svesni da će ti ljudi u ovoj sali, zahvaljujući ovim jedinicama, moći da kažu, urade, pomognu ili odmognu. Svako pojedinačno ima svoju biografiju i nije teško proceniti kako će to izgledati na kraju.Koliko će biti onih koji će se sakriti

jedna koalicija koja, čini mi se, najduže traje na političkom nebu Srbije, dobiti poverenje, zato što sam ubeđena da se ljudima iz ove koalicije i veruje i ima razloga da se veruje.Svim učesnicima zaista želim sreću.Ono što je najvažnije na kraju reći i što moram da naglasim jeste da mi je, uprkos kritikama na koje smo naišli, kao jednoj od vas, bilo zadovoljstvo da se poslom narodnog poslanika bavim u proteklih godinu i po dana, koliko je trajao ovaj mandat.Uvažena gospodo predstavnici sudstva, još jednom napominjem, dobijate danas jednu važnu istorijsku ulogu. Čvrsto verujem da ćete njoj odgovoriti. Građanima Srbije kažem da sam ubeđena da parlament Republike Srbije nije pogrešio kada je svoja ovlašćenja preneo na vas, zato što zaista treba da budete nezavisni, ali to apsolutno znači da morate biti krajnje objektivni i raditi isključivo u interesu građana.Hvala vam najlepše.

dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, ja ću pretežno govoriti o izborima, odnosno o značaju formiranja Republičke izborne komisije, što danas činimo. To je još jedan dokaz

i najpravičnijom državom u Evropi, što se tiče izbornog zakonodavstva.Samo da podsetim da režimi koji su vladali Srbijom u doba višestranačja, odnosno od 1990. do 2012. godine, nikada ni približno nisu opoziciji ponudili ovako privlačne izborne uslove. Dakle, samo da podsetim na onu čuvenu narodnu izreku – od 'tice mleko. Mi smo, dakle, opoziciji ponudili od 'tice mleko. Srbija zaista ima najbolje izborne uslove u Evropi.Mi smo od 2019. godine, zaključno sa prošlim zasedanjem, ali evo i sada, usvojili 36, 37 zakonskih promena koje se tiču poboljšanja izbornih uslova, uslova, ne računajući tu mnogobrojna zaista podzakonska akta koja su bila sa tim povezana. Sve to je tražila opozicija. Dakle, ispunili smo sve njihove, sve opozicione želje, i sa leva i sa desna i iz centra, koje su, naravno, bile u skladu sa zakonom. I to govori o našoj, između ostalog, samouverenosti, jer to mi mislimo da je dobro za državu.Za to vreme, dok se mi ponašamo ovako konstruktivno, onaj đilasovski deo opozicije, njegov deo opozicije, inače oni sebe nazivaju ujedinjena opozicija, a to nisu, inače oni zastupaju, oni su mogli da se zovu „ujedinjena grupa“, odnosno „Junajted grup“ i „Multikom grup“, pošto taj deo opozicije u stvari zastupa ove dve kompanije, Đilasovu i Šolakovu, jer su istovremeno i funkcioneri tih stranaka zaposleni u ove dve kompanije, pa su istovremeno, to niko ne vodi računa, u sukobu interesa. funkcioneri Đilasove stranke, a istovremeno su zaposleni kod Đilasa kao poslodavca, što je neverovatno do sada, to još svet nije čuo.E taj deo opozicije je u poslednjih desetak ili sedam dana uspeo da generiše toliko razjedinjenosti, bezidejnosti, destrukcije i autogolova da su oni već na početku izborne kampanje, a izbori još nisu raspisani, ali biće uskoro, oni su svoje šanse uspeli da zakopaju otprilike dva metra ispod zemlje. Jednostavno, Đilas i SSP, Jeremić i njegova Narodna stranka, DS i na kraju ova Skupština samostalne Srbije koja je izašla iz koalicije Đilasove, oni su uspeli za nedelju dana da rasture svoju koaliciju, da lansiraju razjedinjujuće kandidate Ponoša i Jankovića, da uvrede jedno pola Beograda vređajući stanovnike Marinkove bare, a to je Voždovac, stanovnike Borče, a to je Palilula, da uvrede stanovnike Vračara lažima o fiktivno prijavljenim građanima na Vračaru i da uvrede sve stanovnike Republike Srpske i njihove rođake u Srbiji istovetnim lažima o fiktivno prijavljenim građanima Srbije.Najavili su još rušenje spomenika Stefanu Nemanji, najavili su rušenje Beograda na vodi, najavili su da neće da grade metro. A Dragan Đilas nas već jedno pet-šest dana lično opsenjuje svojim lažima, pokušava, gde on lično vređa građane Republike Srpske i pre neki dan je on nazvao građane Republike Srpske instant građanima. Znači, Dragan Đilas pravi podele u srpskom narodu. Podsetiću vas samo da je on pre par meseci kada je bio u poseti Vašingtonu takođe delio Srbe, kada je u Vašingtonu u TV emisiji, da se valjda dodvori svojim gazdama, nazvao 99% Srba sa Kosova i Metohije kriminalcima.A što se tiče, kratko ću i o tome, Đilasovih kandidata, problem je u tome što je Zdravko Ponoš kandidat NATO-a i Hrvatske, čudno zvuči, za predsednika Srbije. Pazite, Ponoš nije branio Knin ni Republiku Srpsku Krajinu u ono doba kada su svi oficiri koji su tamo rođeni to činili. Zdravko Ponoš je bio načelnik načelnik Generalštaba koga je unapredila vanredno, hiperbrzo DS, na čelu sa Tadićem, međutim, on je nečasno otpušen iz službe i penzionisan vrlo brzo zbog toga što je čak i za ukus Šutanovca, ministra tada, i Tadića on otvoreno, i isuviše otvoreno, radio za interese NATO-a i SAD-a, o čemu svedoče depeše Ponoš ima ogromnu podršku u Hrvatskoj i hrvatskim medijima. Oni opisuju kako on i koliko voli Hrvatsku i Zagreb itd. Kada sve to znamo, razložno je da se upitamo – a zbog čega se Zdravko Ponoš onda ne kandiduje za predsednika Hrvatske, to bi bilo mnogo bolje? Međutim, ovih dana smo saznali da je Zdravko, sram ga bilo, Ponoš vlasnik dva stana na Vračaru, na vračarskim pašnjacima i četiri garaže, sve otprilike u vrednosti jedno pola miliona evra.

je i kako od 1991. do 1995. godine izbegavao da se kao ostali oficiri iz Krajine pridruži vojsci RSK?Zašto je doneo odluku o ukidanju 63. padobranske i 72. specijalne brigade? Da li je to bio nalog NATO-a?Četvrto pitanje, koliko je tačno tenkova, aviona, helikoptera i ostale tehnike rashodovao, uništio i isekao za staro gvožđe za sve vreme svog rukovođenja vojskom?Da Zdravko Ponoš krajem jula 1995. godine otišao u Knin i u Srbiju u tajnosti prebacio svoju familiju? Da li je tada bio obavešten i od koga da se sprema je bio i šta je tačno Zdravko, sram ga bilo, Ponoš radio tokom NATO agresije 1999. godine?Da li je on 2001. godine postao član Atlantskog NATO saveta, iako je tada oficirima to izričito bilo bilo zabranjeno?Osmo pitanje, da li je od 2001. do 2005. godine od hrvatske službe, zna se koje, dobijao spiskove naših oficira protiv kojih se vodi istraga zbog navodnih ratnih zločina? Da li je o tome obavestio svoje pretpostavljene? Nije, naravno.Kada je tačno, gde i kako Zdravko Ponoš, sram ga bilo, podneo zahtev za hrvatski pasoš i da li je o tome obavestio nadređene?Deseto pitanje – Koliko je novca, Zdravka, sram ga bilo, Ponoša, prebačeno na njegove privatne račune računa Jeremićeve nevladine organizacije CIRST, i po kojim sve osnovama? Jedanaesto i poslednje pitanje – Gde je zaposlena i čime se bavi Zdenka Franje Ponoša, njegova supruga i odakle njegovoj supruzi stotine hiljada evra da bude suinvestitor u izgradnji stambenih objekata na vračarskim pašnjacima?Drugi Đilasov kandidat i kratko ću o tome, ima još veće probleme. Postavši Đilasova marioneta, Vladeta Janković je izveo politički salto mortale. Janković je inače, što smo se uverili u ovih 10 dana, čovek gafova, šampion licemerja i primer nedoslednosti. On, inače, sam već jedno peti put ponavlja da nije kvalifikovan da vodi grad. Pa, zašto se onda kandiduje? Zašto ga onda kandiduju?Da podsetim i na sledeće primere nedoslednosti. Vladeta Janković, krije da je 2013. godine, kao DSS, deo predsedništva koje je odlučilo da se Đilas smeni, pa je to sprovedeno u gradskoj skupštini, učestvovao u toj smeni Dragana Đilasa, i tada je kritikovao Dragana Đilasa i nazivao je 2013. godine Đilasovu vlast u Beogradu pljačkaškom. U emisiji „Kažprst“ par meseci kasnije februaru 2014. godine, Janković je Đilasa nazvao garniturom. Danas je Janković, deo Đilasove garniture u Beogradu.Inače, do prihvatanja kandidature, do pre 10 dana, Vladeta Janković je zastupao stav da Srbija nije počinila genocid u BiH, što je ispravan stav. Međutim, prihvatanjem kandidature danas Janković ima onaj Marinikin stav, i oboje krive Srbiju i srpski narod da su počinili genocid, koji se nikada nije dogodio. Kakva bezobalna nedoslednost.Inače, program Vladete Jankovića u Beogradu, pazite, to treba da bude kandidat za gradonačelnika, i jeste, je rušenje spomenika Stefanu Nemanji, ili premeštanje u Marinkovu baru. Dakle, to je onda rasizam prema Romima, koji uglavnom i nastanjuju tu prokaženu, ničim spornu Marinkovu baru, koja se danas praktično, nalazi u centru grada.

a ne čovek koji ima 82 godine. Svaka čast starim ljudima, i oni imaju svoje naravno, mesto u ovom društvu, ali gradonačelnik mora da skoči, poskoči, da se bavi socijalom, školama, vrtićima, svaki dan da je negde, to je u stvari napornije nego biti kandidat za predsednika Srbije. Beogradu je potreban gradonačelnik koji će da gradi Beograd, i spomenike, a ne da ih ruši.Inače, osim što je vređao Rome, naveo sam jednu priliku, Janković je prekjuče izvređao građane Srbije

da ovakve uvrede uputi svim članovima SNS i građanima Srbije, i kritičarima njegovog stava da spomenike ne treba rušiti. Kako ga nazivaju, taj fini čika i profesor u penziji, pod znacima navoda, može neistomišljenike da naziva bandom i paščadi, da li je to rečnik jednog profesora univerziteta, ili se možda ne radi o baš tako finom čiki i gospodinu, već o Đilasovcu zaslepljenom mržnjom.Da pomenem, u tom intervju prekjuče, Vladeta Janković je vrlo nerpomišljeno na kraju izrekao jednu rečenicu koja ga je ogolila i ogolila Đilasovce i njihov nepostojeći program. On je rekao – meni je bitnije da svi glasaju protiv Vučića, to je ono što je važno, biti protiv. Pazite, svi marketinški izborni eksperti, na kraju svi normalni ljudi, će vam reći da je najvažnije na izborima konstruktivan odnos, da je najbitnije glasanje za, da imate za nekoga ili za neki program, da glasanje protiv nije konstruktivno, već destruktivno.Dakle, ni Janković ni Ponoš ni Đilas nemaju program, nemaju šta da ponude građanima, nemaju da ponude građanima za šta da glasaju za, znači imaju samo protiv.Sa druge strane, protiv.Sa druge strane, SNS je objavila svoj program još pre jedno nedelju dana, na fantastičnom sajtu, dela govore, se nalazi interaktivna mapa Srbije na kojoj se vidi šta je postignuto se vidi šta je postignuto u prethodnom periodu u Srbiji, u prethodnih deset godina i to se nalazi i na fenomenalnom brošuri, uradili smo zajedno, u kojoj su predstavljeni rezultati uzdizanju, gradnji i napretku Srbije. Predsednik Vučić je pre neki dan bio u poseti Kini gde je najavio još bolju saradnju sa Kinom, a najznačajnije je što je najavio potpisivanje izvanrednog ugovora o slobodnoj trgovini sa Kinom koji će da predstavlja ogromnu šansu za privredu Srbije i biće potpisan ove godine.Juče je predsednik Vučić najavio da Srbija trenutno pregovara sa čak 92 investitora koji će sigurno doći da rade u Srbiju, da posluju i ukupna vrednost tih investicija je 7,3 milijarde evra, a to je hiljada novih radnih mesta. Navešću, jer je opet, kao što sam, sam rekao, bolje biti konstruktivan, ja moram neku kritiku da iznosim, ali evo šta je urađeno sve u prethodnom periodu, kratko ću.Nezaposlenost je 2012. godine iznosila 25,5%, sada je svedena 2020. godine na istorijski minimum od 9%, inflacija je najniža u poslednjih 50 godina, penzije su od 2012. godine povećane za 30%, udvostručena je prosečna zarada u odnosu na 2012. godinu i ona sada iznosi gotovo 610 evra. Srbija je prva po broju stranih direktnih ulaganja i privukli smo od 2012. godine 21 milijardu evra. Izgrađen je onaj Balkanski tok, gasovod, izgrađen je auto-put Miloš veliki, veliki, u toku je izgradnja još deset auto-puteva. Izgrađena su ona dva čuvena ogromna mosta, jedan kod Vladičinog Hana, a drugi je Žeželjev most. Gradi se pruga od Beograda do Budimpešte i kroz koji dan će biti otvorena deonica Beograd Beograd – Novi sad gde će vozovi ići brzinom od 200 kilometara, to je ono što je stara Srbija mogla da sanja, a sada se to ostvaruje. Za pet godina, Srbija je uložila u zdravstvo jednu milijardu evra. Sad neću to pominjati, pazite, izgrađene su tri kovid bolnice, desetine bolnica je još izgrađeno ili rekonstruisano. I, kroz koji dan, mislim u martu, će biti otvoren renovirani, rekonstruisani, novi Klinički centar Srbije.Srbija Srbije.Srbija je, podsetimo, finansijski podržala u toku ove dve godine, kovida i građane i privredu. Setimo se, sto evra pomoći svim punoletnim građanima. Sto evra pomoći svim mladima. Kroz nekoliko meseci će mladi dobiti još sto evra pomoći. Uskoro će ili su već dobili penzioneri, 27. 000 pomoći, nezaposleni su dobili pomoć, slobodni umetnici su dobili finansijsku pomoć i svi građani još 60 evra, penzioneri su još jednom dobili 50 evra, svi građani, pazite svi građani, sedam miliona građana Srbije je dobilo 3000 evra podrške. Setimo se, da je u ovih nekoliko godina u nazad, da su prvi put preduzete neophodne populacione mere i pomoć majkama za rođenje i to je vrlo poznato i za rođenje prvog i drugog i trećeg i četvrtog deteta.Ovim deteta.Ovim završavam, danas ćemo proglasiti posle podne Akt o promeni Ustava, a u vezi uspelog referenduma koji se ticao isključivo pravosuđa. I, ovaj referendum je bio prilika da cela, pazite, ponavljam, cela opozicija pokaže svoju destruktivnost, ali i nevladine organizacije. Pazite, sve. Oni su se svi ujedinili u protivljenju, razvoju pravosuđa, odnosno protivljenju referenduma. Oni su u referendumu u tom trenutku, videli priliku, da pred izbore pokušaju da predsedniku Vučiću i nama slome kičmu. Naravno, da nisu uspeli, ali su se svi ujedinili, to je bilo zanimljivo, cela opozicija i leva i desna, i patriotska, i drugosrbijanska, i centristička, i sve nevladine organizacije koje su do tada, jedno godinu dana učestvovale u pripremi referenduma. Svi su se povukli, međutim nisu uspeli, narod je rekao svoje.Inače, svoje.Inače, većina protivnika referenduma je govorila da se zalažu da su proevropski orjentisani. Evropska unija je podržala referendum, a ovi protivnici referenduma su onda jasno pokazali na referendumu da su anti-evropski nastrojeni.

do sada je bilo ono što su predsednik Vučić i SNS činili u prethodnih deset godina uzdižući Srbiju, gradeći Srbiju, vakcinišući Srbiju i lečeći Srbiju.Još bolji program će biti ono što će predsednik Vučić i Srpska napredna stranka da čine u naredne četiri godine uzdižući Srbiju, gradeći Srbiju, vakcinišući Srbiju, lečeći Srbiju, lečeći prošlost u sadašnjosti radi budućnosti.Predaja, svi to znamo, nije opcija, jedina opcija je pobeda. Živela Srbija!Hvala.

pred nama se danas nalaze nekoliko jako važnih tačaka koje su na dnevnom redu, a prvenstveno je jako važan predlog koji ste nam izneli, o članovima, odnosno o sudijama koji se po pravi put biraju na tu funkciju.Jako me raduje činjenica da veliki broj kandidata koje ste nam predložili jesu mladi ljudi, jesu ljudi koji imaju odgovarajuće veštine, konkursom zadovoljavaju sve sve obaveze koje su propisane, a samim tim i govore strane jezike. Znači, te me činjenice jako raduju.Takođe me raduje činjenica da ćemo konačno u našoj demokratskoj državi koja, zaista stremi da se priključi evropskim integracijama u potpunosti imati nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo, nezavisno pravosuđe, što će samim tim i ovaj akt o potvrdi Ustava odnosno izmenama odlukama Ustava Republike Srbije potvrditi.Ovo je značajan iskorak, i samim tim kandidati trebaju maksimalno raditi na tome da svaki mogući sukob interesa u kontekstu suzbijanja ikakvih spona između kriminala i sudstva treba u potpunosti biti sprečeni.Ja se nadam da će ovakvi mladi ljudi koji dolaze na tako značajne funkcije, da će ih obnašati u skladu sa pravnim regulativama u skladu sa Ustavom Republike Srbije i štititi prvenstveno načela Ustava Republike Srbije.Mi ćemo na ovaj način imati balans između zakonodavne zakonodavne i izvršne vlasti i, prvenstveno će mi biti jako bitno da celokupna legislativa koju mi na nivou Republike imamo, da se one u praksi u potpunosti implementira, pak ne dolazi do toga, tako da se nadam da ćemo sva prava zagarantovana Ustavom moći da crpimo svi zajednički, znači, svi građani jednako, da imaju jednaka prava i samim tim, izbor ovih sudija će potvrditi da ti mladi ljudi koji su konkurisali u septembru danas već nakon ovog današnjeg dana mogu obnašati imamo i izbore članova RIK, što je ujedno još jedna odgovorna funkcija svakog pojedinca koji se nalazi u RIK. Pred njima je takođe zahtevan zadatak sprovođenja aprilskih izbora. Ja se nadam da će izbori proteći u najboljem redu, da će svi imati prilike da pokažu šta su to radili, na koji način su radili u prethodnom periodu i kako će raditi u budućnosti.Zahvaljujem. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Zoran

da kažem, u dosadašnjem načinu biranje sudija i tužilaca, poslednji put da mi narodni poslanici to činimo, s obzirom da su i građani jasno na referendumu podržali predlog izmene Ustava u domenu pravosuđa i podržali reformu sudstva koju sprovodimo kako bismo sudstvo učinili još nezavisnijim tužilaštvom, samostalnijim u svom radu, što nije samo bitno zbog našeg daljeg puta ka EU, već kao što smo rekli bitno je i za dalji napredak same Srbije i poboljšanju uslova za razvoj.Vidite da i efekti daju rezultate pored toga i što imamo zaista uspešnog lidera, predsednika Vučića, koji svaku priliku koristi kako bi Srbiju promovisao u najboljem svetlu.To je učinio i prisustvujući otvaranju zimskim olimpijskih igara u Kini, gde pored toga što je dao podršku našim sportistima da na što bolji način predstavlja našu državu iskoristio priliku i da razgovara sa svetskim liderima i o novim zajedničkim projektima, unapređenju bilateralne saradnje između tih zemalja i Srbije i načinu da se dovedu novi investitori.Imali smo prilike da vidimo, kada je u pitanju Kina, da će se u narednom periodu raditi na tom Sporazumu o otvaranju kineskog tržišta i za naše proizvode i proizvođače, što će svakako doprineti daljem rastu i razvoju naše ekonomije.Naravno, takva vest koja bi u svakoj državi bila slavljena, jer svi znamo koliko je kinesko tržište veliko i koliko je bitno da i naši proizvođači svojim proizvodima, svojom inovativnošću tu učestvuju što će dati, kažem, podstrek razvoju ekonomije. Od strane tajkunske opozicije odmah je doživela napad i odmah njihovi kvazi ekonomisti, ljudi koji su bili državni sekretari i pomoćnici ministara, pa i ministri iznose svoja neka tumačenja kako je to štetno za Srbiju, a zapravo, samo su time potvrdili svoje neznanje koje su, inače zastupali dok su bili na tim pozicijama, jer u tom periodu 2008, 2009. godine svetska ekonomska kriza je za njih bila razvojna šansa.I u tom periodu su oni pokazali koliki su državnici i koliko su oni kao nosioci vlasti bili spremni da pomognu građanima, a koliko su gledali sebe. Na kraju, rezultat smo videli 2012. godine, građani su jasno na izborima rekli da takvim ljudima više nikada nije mesto i ne treba da bude mesto na čelu države.Onda, imate kampanju koju oni vode. Njihova kampanja se bazira na tome da pričaju sve suprotno od onoga što vlast radi, da kritikuju ono što vlast radi, ne iznoseći nikakve argumente. Evo, poslednja vest koju smo čuli, o kojoj je kolega Bakarec pričao, a to je - nastavak pomoći građanima, odnosno, pre svega mladima uzrasta od 16 do nepunih 30 godina u iznosu od 100 evra koje će biti u maju ili junu mesecu, odmah su kritikovali i odmah vezuju kako je to jedan od novih načina, instrumenata koje predsednik Vučić koristi kako bi kupio izbore.Naravno, oni su i u ovu izbornu trku odmah ušli sa stavom da su izbori unapred pokradeni, što se nikada u istoriji, i politike, i demokratije u ovom svetu nije desila, to je u stvari samo njihova strategija da sebe opravdaju za svoj neuspeh za koji znaju da im sledi 3. aprila, jer znaju da će tada popiti još jedan veliki šamar od strane građana, jer će ih kazniti zato što pokušavaju još jednom da građane obmanu, kako su oni, jel te, neka nova lica, nove nade, ljudi koji će unaprediti Srbiju, u stvari, osim stranaka koje su sada formirali od te žute demokratske stranke, tajkunske stranke, i formirali manje tajkunske stranke, ništa drugo nisu odradili, ništa novo nisu ponudili građanima Srbije.Kolega Srbije.Kolega Bakarec je spomenuo da Đilasov kandidat za gradonačelnika Beograda, jedino čime se bavio je izmeštanje spomenika i to izmeštanje spomenika Stefanu Nemanji koji je osnivač srpske države, odnosno, da kažemo države pod dinastijom Nemanjića, koji je jedan veliki i državnik i vojskovođa, u svom periodu je uspeo da se izbori za viši stepen nezavisnosti u odnosu na vizantijsko carstvo naše države tada, Raške, i obezbedio i stvorio uslove da kasnije u svojoj dinastiji Srbija bude jedna od moćnijih država u našem regionu, a sećamo se odlično Dušanovog carstva, i kakva je sila Srbija tada bila.Dakle, on se bavi izmeštanjem spomenika, a inače, i sam kaže, to mogu i kolege da potvrde, a i građani su to videli da je priznao da je nesposoban da vodi grad Beograd, da ne zna da se bavi komunalnim pitanjima, da ne zna da se bavi infrastrukturnim pitanjima, ali znate čime će znati da se bavi? Da napravi put kandžama Dragana Đilasa u gradsku kasu i da nastavi pljačkanje građana Beograda. To je njegov jedini cilj koji on želi da ostvari.Onda, imate tu sve napore i sredstva te "Multikom" imperije i produkcije koristi, kako bi novim lažima i spinovanjima obezbedio tim svojim kandidatima, kako za predsednika Republike, premijersko mesto gde je stavio Mariniku kokoda Tepić, i za mesto gradonačelnika, nesposobnog Jankovića, maksimalno se trudi time što izmišlja neke nove afere,

pa, vratimo se u onaj period pre 2012. godine, šta su radili. Njima je Kosovo i Metohija bila problem, pa su svojski radili da taj problem izmeste, odnosno tu teritoriju da odvoje od Srbije, pa se sećamo šta je radio Borislav, odnosno sada Borko Stefanović, radio je na tome da ispregovara formiranje granica između Srba i Srba, a to je ono što je Đilas izjavom uradio po pitanju građana iz Republike Srpske, koji imaju pravo da traže pasoš Republike Srbije, koji imaju pravo da budu i državljani Republike Srbije i on pokušava, verovatno da ih odvoji od svoje matice, i ono što je Dejtonski sporazumom zagarantovano, da on to pogazi.Tako im je i Vojvodina smetala, pa su davali vetar u leđa autonomašima. Tako im smetaju i drugi delovi Srbije, jer od Srbije žele da naprave, jednostavno, krug dvojke kojim će oni gospodariti, koji će privatizovati i izvršiti akviziciju, odnosno pripojiti „Multikom“ imperiji. Eto kako oni rešavaju probleme.Kažem, u periodu krize 2008/2009 godine videli smo koliko su brinuli o narodu - ništa. Jedno veliko ništa. Jedino o čemu su brinuli je svoj džep, jedino o čemu su brinuli jeste da oni budu zadovoljni, siti, a znamo da u tom periodu je sledilo gašenje fabrika, katančenje istih. Pola miliona i više ljudi ostalo je bez posla, pa dodajte njihove porodice koje nisu imale načina kako da se prehrane, pa 2009. godine sramna reforma sudstva, o čemu je kolega Kesar pričao, gde su više od 1.100 sudija i tužilaca ostali bez posla preko noći samo zato što su bili nepodobni, samo zato što nisu želeli da slušaju njih, velike gazde i da po njihovom nahođenju presuđuju, a onda taj isti manir i danas sprovode, naravno preko Tvitera, jer jedino su junaci na Tviteru, a neljudi su ovako u praksi kada se pojave, slabi i sitni ljudi, gde su oni istovremeno i tužioci i sudije i ezgekutori i taj svoj način ophođenja, kako su radili 2009. godine, kažem ponovo, preko Tvitera pokušavaju da sprovedu.Kada govorimo o pravosuđu, drago mi je, i kolega Kesar je spomenuo, ali ću ja svakako spomenuti kada je u pitanju Kruševac, grad iz koga dolazim, da je i ovim budžetom predviđena realizacija važnog projekta za grad Kruševac, a to je izgradnja nove Palate pravde, objekta u kome će svi sudovi u Kruševcu, i Osnovni i Okružni, biti smešteni, i Prekršajni sud, takođe, gde će sada pod jednim krovom svi oni raditi zajedno za dobrobit građana i to upravo u onom delu grada Kruševca, naselje koje se zove Stari aerodrom, koje je u vreme žutih tajkuna bilo ništa drugo nego obična livada za ispašu konja, jer u njihovo vreme nisu ni razmišljali o razvoju grada Kruševca, niti o razvoju Srbije.Razmišljali su kako da se ugrađuju u poslove koje rade, pa i malo onoga što su odradili za građane, kao što je rekonstrukcija samo platoa ispred Doma sindikata, nisu uspeli da okončaju, već je celokupnu priču i finansijski deo morao da se završi u vreme dolaska SNS na vlast, kada smo morali da popunimo i ogromnu rupu u budžetu koju su napravili i na svu sreću ne samo da smo je popunili, već od 2018. godine Kruševac je grad koji više ni dinara ne duguje za kredite, niti planira, niti ima potreba da se kreditno zadužuje za realizaciju svojih infrastrukturnih projekata.Eto, prošle godine, tokom obeležavanja 650 godina od postojanja Kruševca, celokupan trg je rekonstruisan i sada je zaista jedan predivan prostor i za realizaciju manifestacija i za mesto gde građani mogu da provedu svoje slobodno vreme.Kao što sam rekao, oni nemaju ni plan, ni program. Govore o nekom planu za dan posle. Taj plan za dan posle jasno vidimo, to je želja da nastave plačku zbog koje su ogorčeni, besni, jer su ih građani u tome sprečili 2012. godine, pa su ih sprečili 2014. godine, 2016. godine, 2017. godine, 2020. godine i sprečiće ih i 2022. godine, 3. aprila, jer im neće dozvoliti da taj svoj pakleni plan sprovedu.I onda, vidite, kada su i sami svesni, a neće priznati da su svesni toga, idu sa strategijom, tj. planom B, a plan B je taj 4. april koji oni spominju, želja da izazovu nemire, želja da ljude izvedu na ulice i za to se ne libe da koriste maksimalna sredstva i sve instrumente koje njihova „Multikom“ imperija pruža, tako da i u saopštenjima koje njihovi kandidati kažu jasno možemo da vidimo da se osvrću već na 4. april, uopšte ne razmišljajući o 3. aprilu.Ono što je još interesantno jesu i ta istraživanja koja pokušavaju da plasiraju, pa tako gazda tajkun Đilas plasira istraživanje u kome je samog sebe, verovatno anketirajući ljude u „Multikom“ okruženju utvrdio da ima 18,5% podrške građana, a onda pre neki dan izađe interesantno istraživanje ljudi sa Fakulteta političkih nauka koji kažu da, na osnovu terenskog istraživanja koje su oni radili, koja se zove „Ujedinjena Srbija“, a znamo kako su došli do tog rešenja, tako što su plagirali i krali tuđe nazive i kampanje i što su ukrali naziv udruženja građana, za šta treba svakako da ih bude sramota, ali, naravno, oni za sramotu i ne znaju, jer je njima obraz đon, došli su do statistike da ona iznosi oko 13,5%, a onda ako se produbite i čitate tekst, ispostavi se da je u tih 13,5% dodato nekih 2,6% neopredeljenih birača koji kada su anketirani, kada im je rečeno - morate da se odlučite za nekoga iz opozicije, rekli su odlučićemo se za Dragana Đilasa, što znači da on ima 10,5%.Kada 10,5%.Kada na to dodamo istraživanje Đorđa Vlaha koji je poznat, naravno, po svojim istraživanjima, koji je poznat po načinu kako je došao u ovaj parlament, tako što je obmanjivao građane, ocenio je samog Dragana Đilasa, odnosno njegovu stranku na 7,6% i tako je za Dragana Đilasa i u ovoj strategiji pokušavanja spinovanja i laganja građana krenulo sve nizbrdo. Kako je krenulo, do dana glasanja pitanje je da li će i doći po tim nekim istraživanjima i do 3%, odnosno da li bi on sam mogao da skupi 3% podrške građana.A onda imate još jedno današnje istraživanje, odnosno produžetak tog istraživanja kada su u pitanju kandidati, gde se jasno vidi da svi drugi kandidati koje su možda i razmatrani od strane građana koji su, eto, protiv ove vlast, imaju mnogo bolju podršku nego njegov NATO general Zdravko Ponoš, pa se ja iskreno pitam da li je izgleda taj mašinski mozak prezubio u trenutku kada je radio svoje neko istraživanje, pa da možda nije znao da pročita tu statistiku, mada znamo onu njegovu preciznost od 120% u čitanju rezultata, pa se odlučio za Zdravka Ponoša, koji, kao što je moja uvažena koleginica Milica Nikolić utvrdila, zapravo u odnosu na njega i njegove nekretnine kojih je on vlasnik, Đilasov brat Gojko ispade beskućnik. E takvi su vam kandidati, takvi su vam ljudi koje ova tzv. „Ujedinjena Srbija“, pre bih rekao ujedinjena tajkunska Srbija nudi, a ona jedino što vam nudi su samo ta lica, odnosno paravani koje će Dragan Đilas koristiti za nastavak svoje pljačke, a Vuk Jeremić za sprovođenje svog plana revanšizma, odnosno prosto rečeno, narodski – osvete prema svima onima koji su ih sprečili da svoju ideju pljačkanja i uništavanja Srbije sprovedu.Drago mi je da smo na referendumu videli građane da su shvatili koliko je bitno da Srbija ide napred, da se izvrše dalje reforme i što nisu dozvolili da se ona ideja, koju su oni zagovarali, pravosuđa vrati na period 2009. godine, odnosno da se to dozvoli, a mi smo uspeli u periodu od 2012. godine te negativne rezultate i efekte reforme da ispravimo koliko smo mogli, a kasnije na svečanoj sednici, kada se bude potvrdila volja građana na referendumu i kada se krene u sprovođenje tih akata, kasnije promene izbornih zakona, ići ćemo još brže i bolje u unapređenje našeg ambijenta i ekonomskog ambijenta, iako njihovi mašinski mozgovi ne mogu da shvate zbog čega je nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo važno za razvoj ekonomije.Hvala.

kolege poslanici i građani Srbije, ja ću, kao i do sada, podržati ove predloge koji su sada na dnevnom redu, vezano za izbor tužioca, zamenika tužioca, sudija koji se prvi put biraju, vezano za Republičku izbornu komisiju, predloge.Evo,

što će od sledećeg saziva Skupštine, posle izbora, biti drugačije. Mi smo na taj način pokazali da kao ljudi ovde u Skupštini, kao poslanici, kao građani Srbije, želimo da damo maksimalnu podršku da sudijska i tužilačka funkcija bude… da se sve radi u ime zakona, u ime naroda, da se sudi u ime naroda i da i mi imamo poverenje u ono što jeste, a to je da svaki onaj koji je izabran na mesto sudije, na mesto zamenika tužioca, odnosno tužioca, to će raditi samo po zakonu, kako i treba da bude. To je znak da ova naša Skupština podržava, što je bitno, da je narod Srbije na referendumu dao i potvrdio to isto.Još jednom, ja ću glasati za ove predloge zato što verujem da su to kvalitetni predlozi.Vezano za članove RIK, tu ima jedan amandman,

od 16. i 17. februara ući u izborne radnje, gde očekujemo podršku naroda, gde očekujemo da će i kandidat za predsednika sigurno biti naš sadašnji predsednik Aleksandar Vučić, da će lista koju će on voditi, odnosno SNS i mi kao koalicioni partneri, svi zajedno raditi i nastavićemo da radimo za dobrobit svakog čoveka, pa bilo on da živi u Svrljigu, Beloj Palanci, Gadžinom Hanu, da li živi u Tutinu, Prijepolju, da li živi u Subotici i Beogradu.Svi smo mi za to da svaki čovek može i da živi od svog rada, da može da živi, da privređuje, da može da se ponaša na isti način i to će biti stvarno pokazatelj, jer građani Srbije sigurno znaju i vide šta znači imati predsednika Srbije kao što je Aleksandar Vučić, koji je pokazao kako treba zemlja da se vodi, zajedno sa Vladom.Mogu da kažem za predsednika Skupštine, Ivicu Dačića, da je kao predsednik Skupštine bio odličan predsednik Skupštine.Još jednom, velika podrška svima onima koji podržavaju i misle za našu zemlju Srbiju, pa da li je Srbija u Svrljigu, Pirotu, Beloj Palanci ili Tutinu, nije bitno, mi smo svi građani Srbije. Živela Srbija! Sve najbolje. Zahvaljujem.Vreme predviđeno za vašu poslaničku grupu je potrošeno.Reč ima narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić. Izvolite. **Marko Atlagić** Uvažena potpredsednice Narodne skupštine, poštovani

Moje su kolege, pogotovo predstavnik poslaničke grupe u detaljima o tome govorio.Dozvolite ipak da kažem da danas, kao što su i rekle moje poštovane kolege, poslednji put ovaj saziv bira sudije i raspravlja o njima koji se prvi put biraju na sudačku funkciju, da kažem da je vrlo bitno ko je sudac, dakle, da ima ne samo stručnost i obučenost, nego i dostojnost. Posebno apelujem na ovu treću kategoriju dostojnost. Ne kažem da nisu većina sudija dostojni, dapače da jesu izuzetno dostojni, ali imamo jedan deo kao što imamo među nama profesora nedostojnih, a često puta dižu glave i na neki način remete remete red u tim delatnostima. Znači, izuzetno je bitna stručnost, obučenost i dostojnost.Svi ovi kandidati koje ste vi predložili, ja sam im biografije pregledao, poseduju, po meni, i stručnost, obučenost i dostojnost bar kad se tiče biografije, verovatno će to još dokazivati u praksi pošto se prvi put da kažem, da li smo to imali u prošlosti do 2012. godine? Nismo. Ne, ne. Poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, nismo se držali ni stručnosti u najvećem delu izbora, ni obučenosti, ni dostojnosti.Evo, ja ću vam direktan jedan primer reći, kada je u pitanju na primer stručnost, nije se gledala ni stručnost, ni obučenost, ni dostojnost, nijedan kriterijum, samo pripadništvo

i predložila svog ministra pravde, verovali ili ne, taj ministar pravde zatekao je pomoćnika ministra pravde, a imamo je samo srednju stručnu spremu. Šta je bilo važno? Tašna, mašna, kravata, automobili i teren. Dakle, nije se u prošlosti stranka bivšeg režima Borisa Tadića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, nisu se pridržavali ovih kriterijuma, ni merila koji koji su propisani zakonskim aktima, nego su se pridržavali samo ovog jednog kriterijuma, a to je pripadnost DS.Zato nam je, gospodo predstavnici Visokog saveta sudstva, u tom vremenu sudstvo bilo najgore u Evropi. To nije moja ocena. To je ocena evropskih zvaničnika. Sudstvo za vreme Đilasove vladavine bilo je u očajničkom stanju, kretalo se, u jednoj rečenici da kažem, od nezapamćenih skandala u kadrovanju i proterivanju sudija, do neuravnoteženih krivičnih dela. Da budem konkretniji, pet sudija za vreme Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Borisa Tadića je izvršilo samoubistvo.

sudstvo bilo, a bilo je po oceni i evropskih zvaničnika najgore u Evropi.Neke su sudije, kako rekoh, umirale od nepravde, a neki su izvršili i samoubistvo. Ja sam o tome govorio i prošlih sednica.Đilasovo sudstvo kod izbora sudija napravilo je jedan od najvećih skandala u istoriji sudstva sveta. Znate li u čemu je stvar? Time što su izabrali, verovali ili ne, ali je istina, mrtvog sudiju Ljubišu Đurića iz Požege za sudiju. I gle čuda,

da je sa svim sudijama pravovremeno razgovarala i potrošila 200 časova na razgovor.

gospodin Đilas i njegovi saradnici, koji su raspršeni u mnogo stranaka, mogu objasniti izbor sutkinje Sonje Brkić,

Međutim, u izveštaju Evropske komisije za 2010. godinu pisalo je, ja ću citirati, jer ne volim napamet da pričam, citiram reforme koje proizvodi vlast u Srbiji predstavljaju posebnu zabrinutost. Završen citat, iz knjige „Reforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012“, strana 96. 96. I Evropska komisija dalje nastavlja, citiram – proces reizbora sudija bio je netransparentan i rizikujući time i princip nezavisnosti sudstva. Završen citat. Vidite, poštovani narodni poslanici i poštovani građani. Ono što je najgore, citiram još iz te knjige, iz bajne reforme koju je Dragan Đilas provodio, citiram – reforme koje provodi vlast

danas u Srbiji ipak na određenom zavidnom nivou, ali proći će mnogo vode i Savom u Dunavom dok ne bude na onom stepenu na kojem mi zaista želimo.Poštovani građani Republike Srbije, pošto je ovo predizborno vreme, videli ste ko se kandidovao za predsednika Srbije, niko drugo nego Zdravko Ponoš.Dozvolite nekoliko rečenica, sasvim odgovorno za ovo što ću izreći. Kao načelnik Generalštaba Vojske Srbije, bio je poguban za Vojsku Srbije, najpogubniji u istoriji Vojske. Toliko je bio poguban da ga se odrekao i njegov vrhovni komandant Boris Tadić, a sada ga evo novcem pridobio i Vuk Jeremić. O njemu najbolje ovih dana je govorio i gospodin Boris Tadić.Poštovani građani Republike Srbije, danas svaki oficir Vojske Srbije

Ponoš.Ponoš je kao general armije stajao mirno pred NATO poručnicima dok je hrabru srpsku vojsku izručivao Haškom tribunalu. Zdravko Ponoš je obećao američkom senatoru da će Vojsku Srbije smanjiti sa 62.000 na 20.000 i, poštovani građani, to je i učinio. Svako ko je razmišljao kao patriota bio je izbačen iz Vojske Srbije za vreme Zdravka Ponoša. Samo da kažem da je penzionisao, pored ostalog, 28 najboljih generala.Uništio

Verovali ili ne, ali je istina, Zdravko Ponoš je uništio 9.218 raketa „Strela“ i oko 240 lansera za te rakete. Znate zašto ih je Zdravko Ponoš uništio? Upravo zato jer su se pokazale vrlo efikasne za vreme zločinačkog NATO bombardovanja naše zemlje. I ne samo to, Zdravko Ponoš je uništio preko 200 tenkova. I ne samo to, uništio je i preko 120 oklopnih transporetera. I ne samo to, Zdravko Ponoš je uništio 90 haubica. I ne samo to, Zdravko Ponoš je uništio 36 praga. Ono što je on učino, dok je bio načelnik Generalštaba, jeste da je kupio osam, verovali ili ne, raketa za MIG-29,

konje.Zdravko Ponoš je radio u Centru za održivi razvoj Vuka Jeremića. Ja ga sad pitam pred građanima Republike Srbije da li možda zna Zdravko Ponoš ko je gospođa Rais iz Švajcarske? U Jeremićevom Centru za održivi razvoj radila je kao savetnik. Nije mi poznato da li sad momentalno radi, ali poštovani građani da vam kažem ko je ta gospođa. Ta gospođa Rais je decenijama lobirala za nezavisnost Kosova, gle čuda, i onda vam nije čudno što se pogrom našeg naroda desio za vreme dok je načelnik Generalštaba bio Zdravko Ponoš. U kakvom su odnosu Zdravko Ponoš i Vuk Jeremić i ova gospođa iz Švajcarske?Ono što je jako, jako čudno, istina, je da Zdravko Ponoš nije branio svoju kuću, kao vojnik. General armije Ratko Mladić je jednom rekao, citiram: „Nije mrtav onaj čovek koji da život za svoju otadžbinu,

stavite ga kao vojnik, ako ste vojnik, u dnevnu sobu da se podsećate svakodnevno na ono što ste vi činili.Dozvolite da još kažem dve tri rečenice o Draganu Đilasu koji je predložio prof. dr Vladetu Jankovića za gradonačelnika grada Beograda. Ja o tome neću posebno govoriti, jer je gospodin Bakarec to vrlo dobro rekao, ali mislim da je i gospodin Janković to za sebe rekao. Rekao je da se on ne razume u poslove gradonačelnika. Ja mu kao profesor isto dajem jednu sugestiju, koji je bio predsednik opštine, dakle radi se o meni, 1998. daleke godine, onaj ko nije vodio opštinu nek se ne kandiduje za gradonačelnika. Toliko o gospodinu prof. dr Vladeti Jankoviću. On je i sam rekao da ne zna te poslove. Gde bi nas doveo da dođe do toga?Što se tiče Đilasa, Đilasa nikada, ama nikada nije, tako je, Đilaš za Mađare i Evropu, ali za Srbe je Đilas, to se zna iz njegovih pasoša, nije nikada računa o razvoju Beograda. Najbolje je to okarakterisao 2009. godine Kamerun Marter koji je rekao, citiram: „Rekao mi je Đilas - mene ne interesuje razvoj Beograda, nego samo marketinški, a ne činjenički“, završen citat.Dozvolite samo nekoliko rečenica još da kažem.Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Narodnog muzeja u Beogradu 13 godina bio samo marketing, jel tačno, poštovani građani, vi ste svedoci, a za Aleksandra Vučića stvarnost. Danas je to izuzetno jedan od najsavremenijih muzeja.Tako

a za Aleksandra Vučića realnost. Vi ste nam, poštovani građani Republike Srbije, svedoci o tome.Tako je za Dragana Đilasa rekonstrukcija Trga Republike u Beogradu bilo lažno obećanje, a za Aleksandra Vučića stvarnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani i poštovani građani Republike Srbije.Tako je revitalizacija „Železare Smederevo“ za Dragana Đilasa 10 godina bilo lažno obećanje i marketing, a za Aleksandra Vučića jedna od najsavremenijih sada

Beograd-Novi Sad bio samo marketing godinama, a za Aleksandra Vučića, poštovani građani videli ste ovih dana, stvarnost. Vi ste svedoci, poštovani građani o tome.Tako je za Dragana Đilasa, Borisa Tadić i Vuka Jeremića godinama izgradnja modernog Doma zdravlja u Borči bio samo marketing, odnosno lažno obećanje, a za Aleksandra Vučića, kako ste videli poštovani Beograđani, posebno poštovani građani Borče, Koteža i okolnih mesta, videli ste da smo dobili jedan od najsavremeniji domova zdravlja.Poštovani građani Republike Srbije,

kraju, dok Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić, svakodnevno rade protiv interesa naše zemlje, a to se u prvom redu ogleda, kada je Đilas unazad osam dana rekao ako dobije vlast, prvo što će učiniti, uzeti sto najsposobnijih pravnika i zaustaviti svu gradnju koja se dešava momentalno u Srbiji. Ja ga pitam kako ćemo penzije? Ni „p“, poštovani građani od plata, ni „p“ od penzija.Dok svakodnevno lažu, blate građane Republike Srbije, čuli ste ih i ovih dana

borbu za zdravlje svih naših građana, ne samo u zemlji, nego i u inostranstvu, borbu za mir koji nam je nasušno potreban, borbu za bezbednost naše zemlje. Ono što je najvažnije, a to je ekonomski prosperitet.Na kraju, poštovani građani, dobro zapamtite,

uništili našu prošlost, uništili su našu sadašnjost, uništili su budućnost naše dece. Da su ostali samo još godinu dana na vlasti, uništili bi našu prošlost.Vi im, poštovani građani Srbije i Beograda, niste dali i ne dajte im to ni 3. aprila. Hvala. Živela Srbija! Živeo naš predsednik! Pre nego što predam reč, samo da naglasim, poštovani narodni poslaniče, da osoba koja vam je dobacivala nije Mađar, već sedi iza Mađara, da ne dođe do lošeg protumačenja, dobronamerno je. Zahvaljujem se.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Dame i gospodo narodni poslanici, ponovo ću da postavim pitanje, kako se zove srpski ubica tenkova? Kornet. Kako se zove hrvatski ubica tenkova? Zdravko Ponoš, koji je na našu žalost daleko efikasniji i kome verovatno Tužilaštvo može da pokrene neku krivičnu prijavu, gospodine Martinoviću, za krivična dela protiv države zato što su verovatno uništavanjem oružja ta krivična dela i izvršena.Dame i gospodo, nastaviću želeći da krivična dela koja je učinio Borko Stefanović, predstavim građanima Republike Srbije.

gospodine Martinoviću, vi svakako znate da je širenje rasne, verske mržnje, nacionalne i netrpeljivosti, da je kažnjivo po zakonu i da postoji biće krivičnog dela koje je Borko Stefanović,

a ni to nije isključeno, da bi bio izabran. Da podsetim da je pred beogradske izbore iz Novog Sada prešao u Beogradu samo da bi bio izabran za odbornika. Dakle, onaj ko je promenom prebivališta, koji je promenom prebivališta postao izabrano lice, osporava nekome da samo ima izborno pravo, iako taj koji želi, koji uzima državljanstvo i eventualno želi da stekne biračko pravo, izborno pravo, to želi samo radi glasanja, a na radi funkcije.On koji je to uradio zbog funkcije, sada zamera nekome na državljanstvu, koje je samo preduslov da se kroz prebivalište ostvari pravo glasa ili da se glasa negde u konzulatu ili ambasadi na teritoriji BiH. Pri tome, ja znam da deo naših građana koji žive u Sandžaku istovremeno glasaju u Sarajevu i recimo u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici itd. i niko ne postavlja to pitanje, baš ne želimo da se prebrojavamo.Ima mnogo onih koji žive u Makedoniji pa glasaju i na Kosovu, glasaju u Medveđi, Bujanovcu i Preševu, takođe ne postavljamo pitanje, ali se eto javio Borko Stefanović, koji je pri tome, po meni, učinio krivično delo širenja netrpeljivosti. Naravno, Tužilaštvo ništa nije učinilo.Sada, mi koji smo glasali da Tužilaštvo bude potpuno nezavisno se pitamo zašto nije onaj Manojlović Savo, da li je tako, Ćute, zašto nisu sankcionisani? Mene su učili da kada tužilac u javnosti dozna da je izvršeno neko krivično delo pokreće po službenoj dužnosti postupak. Ja nisam video, gospodo iz Tužilaštva, da ste vi podneli bilo kakav postupak, da ste pokrenuli protiv Sava Manojlovića i protiv Ćute i ne znam kojih sve organizatora, inspiratora, raznih neprijavljenih okupljanja, što je prekršaj, pri pri čemu je sprečavana sloboda kretanja, što je kažnjivo, pošto verovatno tužioci ne čitaju Krivični zakonik pa mi nešto moramo koji želimo to da komentarišemo, a to je prekršaj Ustava, a kažnjivo je po Krivičnom zakoniku, član 133.Ni jedan tužilac niti zamenik nije pokrenuo nikakav postupak u vezi vršenja tih krivičnih dela, a bilo je i nasilja prilikom blokade još međunarodnih puteva,

neka izreka – ko zlo ne sprečava, taj novo zlo čini. Dakle, ukoliko se zlo ne kažnjava, ono se na određeni način podstrekava i podstiče da se neko novo zlo počini. Dakle, nisam video da je Tužilaštvo, a kamoli pravosuđe, da su reagovali i zato bez obzira što mislim da nećemo barem u prvo vreme dobiti vladavinu prava, dobićemo vladavinu sudija. Dobićemo prepune travnjake raznih ambasada po Beogradu, prepune pravosudnih funkcionera, barem ja to tako mislim, pa imam valjda pravo i da kažem. u nekim manjim sredinama čast možda više od 60% sudija i Tužilaca su verovatno časni ljudi, ali postoji određena grupa koja će i te kako ovu slobodu zloupotrebljavati i ja mislim da ćemo mi dobiti vladavinu sudija u nekim sredinama, da ćemo dobiti zbir samostalnih trgovinskih radnji, većih ili manjih i da će se određene presude preko nekih advokatskih kancelarija naručivati poput narudžbe pića itd.Sada imamo nekih sličnih iskustava sa time, tim pre što u pravosuđu mi nemamo sud vladajućih partija trenutno, imamo sud partije bivšeg režima, dakle sa onom čuvenom reformom, deformom 2009, 2010. godine napravili sud svoje partije, što su i kucali u obrazloženju „častan je, član je DS itd“, to im je bilo glavno da izaberu svoje sudije da ne bi odgovarali kada su izgubili vlast što se i desilo. Zahvaljujući toj reformi niko nije od obih što su celu društvenu svojinu potrošili, pokrali, niko nije odgovarao jer su imali sud svoje partije, a naravno vrana vrani oči ne vadi, svoje meso se ne jede i nije došlo do kažnjavanja raznih krivičnih dela i bogaćenja na grbači naroda.Đilas je najbolji primer, pobegla mu ona direktorka, Drinić, ona direktorka, Drinić, valjda se tako zove, njega niko u pravosuđu i ne pominje, a kamoli da pokušaju da tog princa od Mauricijusa pokušaju da privedu pravdi ili da ovog vojvodu Šolaka od Sautemptona privedu pravdi zbog toga što je kršenjem zakona o oglašavanju i kršenje medijskih zakona zgrnuo ogromno bogatstvo i samo na protivzakonitim reklamama godišnje uzme oko 150 miliona evra protivzakonito. Nikome ne pada u tužilaštvu napamet da pokrene postupak protiv vojvode od Sautemptona a onda nam on kupuje neke tamo prvoligaške engleske klubove za 120 miliona evra i preuzima još obaveze, to ljudi treba da znaju, dugove Sautemptona, još za 120 miliona evra. Dakle, ta transakcija od 240 miliona evra je nezakonito stečena u zemlji Srbiji. Neka proba tamo da medijski krši zakone i da na takav način reemituje programe u Velikoj Britaniji i reemituje protivzakonito reklame, pa će da vidi kako će proći u toj Engleskoj.Lako je bilo njima da u žuta vremena pokradu Srbiju i da to investiraju poput onih ruskih oligarha koji tako iz Rusije uzmu. To postoji samo u Rusiji i Srbiji, ti nesretnici, što su pokrali pare, izneli ih i kupuju i baškare se po Engleskoj. Ali, Engleska ne dopušta da njih pokradu pa da to donesu u Srbiju. To je uspelo samo Saši Raduloviću da Amerikance opelješi i da dođe u Srbiju i ja moram taj pozitivan primer da pomenem, ako je pozitivan, da je Saša Radulović uspeo da pokrade Amerikance i da te pare verovatno donese u Srbiju. Recimo, on je daleko časniji od Đilasa i Šolaka koji su pokrali pare u Srbiji i izneli ih u Englesku, pa nam se čak na određeni način i podsmevaju.Ja podsmevaju.Ja pozivam sve iz Republike Srpske, sve građane bivših jugoslovenskih republika, bez obzira na nacionalnost, da ukoliko imaju izborno pravo ili ga u međuvremenu steknu, da svakako iskoriste priliku i iskoriste svoje izborno pravo i da glasaju za koga hoće, ukoliko to stvarno žele, u skladu sa svim zakonima, bez obzira na nacionalnost, a posebno Srbe iz Republike Srpske, da ukoliko im treba

pretpostavke, da dođu na biračko mesto da glasaju, kao i da iskoriste ambasadu i konzulate u BiH. Oni su mi nekako zbog porekla mog oca i dede najdraži. Zato verujem da će u negativnom svetlu gospodin Đilas i gospodin Borko Stefanović biti opevani u onoj pesmici koju sam već izrecitovao.Dame i gospodo, u vezi Republičke izborne komisije da kažem

bilo bi vam potrebno negde oko 90 narodnih poslanika. Dakle, bez obzira što nisu imali 90 narodnih poslanika u Skupštini, on im je na određen način, molbom, kod nas, dodelio

i u biračkim odborima, gde je u stalnom sastavu, vanparlamentarnim strankama, takođe darovano 16 hiljada članova i zamenika članova biračkih odbora.Hoću da naši građani znaju, s obzirom da ovi nesrećnici koji su sve živo prodali, pa i nacionalni interes države Srbije, hoću da im kažem da vlast ne može da pokrade izbore i da hoće, jer izbore sprovodi RIK, lokalne izborne komisije i birački odbori, a ne vlast, a u svim tim organima nema Vlade Republike Srbije, opozicione stranke će činiti većinu i ako neko može teoretski da pokrade izbore, verujem da se to neće desiti, to mogu da urade samo opozicione stranke, jer imaju većinu, kao što su imale i prošli put, bez obzira što određeni deo političkih stranaka nije izašao na izbore.Dakle, opozicija je imala većinu

ako je član i ima većinu u organima za sprovođenje izbora. Vlast ili Vlada Republike Srbije obezbeđuje samo tehničke, finansijske i materijalne preduslove, prostor, finansije za izbornu kampanju, finansije za sprovođenje izbora i za utvrđivanje rezultata. Sve drugo rade organi za sprovođenje izbora i zato ne treba

Vlaha, gotovo sam iznenađen. Ja sam mislio da će udariti na Đuku, a ona udarila na Đoku Vlaha. To je za mene iznenađenje, a to govori o tome da su spremni između sebe da se jedu, samo da dokažu da je navodno bilo nekih zloupotreba i krađe, da bi mogli da podižu ustanak, a gospoda nezavisni tužioci i sudije neće biti nezavisni od zakona božanskih i svaku vrstu te pobune ili poziva na pobunu treba da tretiraju po Krivičnom zakoniku.Na kraju da kažem da

kad neko od zla dela svog još kakvu korist ima, a to se očigledno odnosi na Šolaka i Đilasa. Hvala. Dame i gospodo, naši sudovi i tužilaštva su zatrpani nerešenim predmetima. Sudski postupci traju previše dugo i građani previše dugo čekaju pravdu. To je iz razloga što mi kao narod volimo da se tužimo i da prijavljujemo i kada treba i kada ne treba iz razloga što sudovi i tužilaštva otprilike kubure sa kadrovima, nemaju nikada dovoljno sudija i tužilaca koliko je potrebno u skladu sa brojem predmeta i treći razlog je taj što sudovi i tužilaštva ne rade dobro svoj posao.Zbog toga mene uvek raduje kada je na dnevnom redu izbor novih sudija i tužilaca zato što očekujem da će nakon toga srpsko pravosuđe biti efikasnije, da će građani Srbije kraće čekati pravdu.Mi danas razmatramo 16 sudija koje prvi put biramo na tu dužnost i izbor 29 tužalaca i zamenika javnih tužilaca. Među njima se nalazi Maja Sikimić, stručni saradnik u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, koja je predložena za zamenika javnog tužioca u Velikoj Plani.Kada sam čuo za ovaj predlog ja sam kontaktirao Javnog tužioca u Velikoj Plani, Slavicu Ivanović, interesujući se o kakvom kadrovskom rešenju se radi i evo njenog odgovara, kaže – to je mnogo dobro dete, sarađivala sam sa njom na više predmeta, ne znam da li je bolja kao osoba ili kao stručnjak, mi u tužilaštvu u Velikoj Plani se svi radujemo njenom dolasku.Iz ove njene izjave se da zaključiti da su ljudi iz Visokog tužilačkog saveta u slučaju Velike Plane dobro odradili svoj posao.Ono što je važno jeste da će nakon izbora Maje Sikimić Javno tužilaštvo u Velikoj Plani biti kadrovski kompletirano. Po sistematizaciji tamo je predviđeno da radi jedan Javni tužilac i pet zamenika.Podsećam da smo pre mesec i po dana, 15. decembra, izabrali pet novih sudija koji sude u Osnovnom sudu u Velikoj Plani. Tamo je predviđeno da sudi 18 sudija, sada ih ima 17. Znači, preostalo je još da se izabere jedan sudija u Osnovnom sudu u Velikoj Plani i onda možemo da kažemo da su institucije, pravosudne institucije u Velikoj Plani kadrovski kompletirane.To znači da su Visoki savet sudstva i tužilaštva, ali i ova Skupština dobro odradili svoj posao. Sada je na sudijama i tužilaštvima da prionu na posao, da rade bolje nego do sada, da se potrude da sudski postupci ne traju četiri, pet, šest, pa i više godina, i da se ne događa da se predmeti kod tužioca zakazuju tek posle četiri, pet meseci za neka teža krivična dela.Mi danas treba da izaberemo i Republičku izbornu komisiju i na taj način realizujemo još jedan, poslednji u nizu dogovora koji je postignut na međustranačkom dijalogu stranaka vlasti i opozicije. Taj dogovor podrazumeva da stranke opozicije koje nemaju parlamentarni status imaju svoje predstavnike u stalnom sastavu Republičke izborne komisije. U pitanju je šest članova i šest zamenika.Ponoviću ono što sam rekao pre četiri dana, da je to presedan. Znači, ne biva nigde u Evropi, ne biva nigde ni u ovim zemljama, kako oni kažu, zapadne demokratije da vlast da opoziciji koja nema parlamentarni status da ima svoje predstavnike u državnoj komisiji koja sprovodi izbore.Činjenica da smo mi iz vladajuće koalicije,

kada se čitaju tekstovi, kada se slušaju prilozi na medijima, na portalima koje kontroliše opozicija.Hvala vam. Hvala,